Dragica (SDP)** Prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za "Dodatno financiranje kreditnog programa financiranja izvoza", hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 220. Predlagatelj zakona je Vlada RH, prijedlog akta primili ste u pretince. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 164. Poslovnika. 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo i za financije i za Državni proračun, izvješća ste primili na sjednici. Želi li predlagatelj obrazložiti prijedlog? Zamjenik ministra financija Boris Lalovac. kreditnog programa financiranja je uz ovaj konačni prijedlog Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Međunarodna banka za obnovu i razvoj sklopili su 29. listopada 2012. kreditnu liniju pod nazivom Dodatno financiranje kreditnog programa financiranja izvoza u iznosu od 50 milijuna eura. Dodatno financiranje kreditnog programa nastavak je suradnje koje imamo sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj. Znači koja je od 2009. kada je prvi ugovor sklopljen na iznos od 100 milijuna eura. EBRD uvjetuje isplatu zajma prethodnim potpisivanjem i stupanjem na snagu ugovora o jamstvu prema kojem RH jamči za ispravno izvršavanje financijskih obaveza zajmoprimaca HBOR-a. Stoga za potrebe provedbe ove kreditne linije 29. listopada 2012. godine RH s EBRD-om zaključila Ugovor o jamstvu. Dodatno financiranje kreditnog programa financiranja sastoji se od zajma za financijsko posredovanje u iznosu od 50 milijuna eura koje EBRD daje HBOR-u koji nadalje putem poslovnih banaka posuđuje sredstva društvenom privatnom vlasništvu prvenstveno izvoznicima i drugim poduzećima s deviznim prihodom npr. turizam za financiranje obrtnog i investicijskog kapitala. Ono što je jako bitno reći kroz ovu kreditnu liniju je ajmo reći rok ovaj otplate. Rok otplate od 28 i pol godina gdje imamo 7 godina počeka. Smatramo da se neki investicijski, veliki investicijski projekti pogotovo kada govorimo o projektima u turizmu uvijek imamo problem ročnost. Imamo problem ročnosti gdje jednostavno veliki investicijski infrastrukturni projekti u jednim područjima jednostavno nemaju dovoljno vremena za povrat. Smatramo da ovaj pogotovo u ovom dijelu ročnosti gdje smo zapravo pokušali sa IBRD-om pokušali dogovoriti što dužu ročnost kako bi zapravo ti projekti mogli sami početi efektuirat određene projekte. Smatramo da ovaj iznos od 28 i pol godina sa 7 godina počeka …/Govornik se ne razumije/… koji se vezuje za fiksnu kamatu smatramo kao jedan dodatno dobar poticaj za poduzetnike koji će se ostvariti putem financiranja HBOR-a. Zahvaljujem. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prelazimo na raspravu. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi, Klub HDZ-a i kolega Zvonko Milas. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče, kolegice i kolege. Pa već poočim pregledom ovog zakona jasno je i uputno da prijedlog zakona treba podržat pa u tom smislu Klub HDZ-a će to učinit. Obzirom da nisam financijski stručnjak, ja sam ovom prijedlogu prišao iz razloga kako bih sebi, a i najvećem dijelu javnosti koje ovo interesira, pokušao to pojasniti s jedne i druge strane dakle dobiti objašnjenja i odgovore na ono što me zanima u ovom prijedlogu prijedlogu Zakona o potvrđivanju ugovora. Kada posuđujemo neki novac od međunarodnih institucija RH jamči za njega, drugim riječima svi građani ove zemlje jamče za njega i mislim da građani imaju pravo bit apsolutno informirani o svemu što proizlazi iz tog zajma. Kad govorimo da je rok otplate, da bez obzira koliko to korisno bilo znamo da to nije pitanje dakle jedne Vlade, on prelazi okvire mandata i s njim će se morati nositi i sve buduće Vlade. Kad govorimo o hitnosti postupka, ona je opravdana i mi smo toga svjesni. Međutim mislim da ta hitnost nije najbolje objašnjena. Na stranici 6. kaže se da je hitni postupak potreban s obzirom da Vlada već sklopila Međunarodni ugovor koji ne možemo mijenjati. Onda proizlazi iz toga da Sabor treba što brže, bolje prihvatit taj ugovor i jednostavno potvrditi ga. Članak 140. Ustava RH kaže na koji se Vlada poziva kako bi opravdala neprimjenjivost ovog ugovora da Međunarodni ugovori koji su sklopljeni koji su sklopljeni i potvrđeni naglašavam potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni a koji su na snazi čine dio unutarnjeg pravnog poretka RH a po pravnoj su snazi iznad zakona. I njihove odredbe mogu se mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na način koji su u njima utvrđeni ili suglasno općim pravilima međunarodnog prava. Kada sam dao naglasak na riječ potvrđeni jasno je da to potvrđuje Sabor dakle oni su nepromjenjivi do onog trenutka dok ih Sabor ne potvrdi a ne prije toga. I bez obzira na hitnost i na opravdanost te hitnosti mislim da možda oko toga bi trebali imati malo bolja objašnjenja. Konkretno u ovom zajmu radi se o 50 milijuna eura koja Međunarodna banka za obnovu i razvoj daje HBOR-u na rok otplate od 28,5 godina gdje je uključeno 7 godina počeka i to za financiranje društava u privatnom vlasništvu točnije izvoznika. Za otplatu jamči RH i moram priznati da formulaciju članka 2.samog ugovora za svako kamatno razdoblje zajmoprimac plaća kamatnu stopu po stopi jednakoj referentnoj kamatnoj stopi za valutu zajma uvećanu za fiksnu kamatnu maržu itd., itd. jednostavno nisam uspio razaznati ono što mislim da najveći dio građana interesira, koliko će RH na koncu točno sredstava vratiti? Pa mi je namjera jednostavno ovdje upozoriti da bi bilo okvirno reći ljudima koji jamče za ovaj zajam kolika su to sredstva koja će sa na koncu morati vratiti bez da moramo ulaziti u nekakve financijske dubioze. Jasno je da svaki novac u krizi potreban ali velim tu ima dosta kontroverzi. Uvjeti zaduživanja na svjetskom financijskom tržištu su nešto o čemu ne možemo jednostavno raspravljati i zadaća je Vlade da to učini što povoljnijim za našu zemlju. Kada govorim o kontroverzi znamo da Svjetska banka nikome ne daje kredite od dragosti pa je zanimljivo vidjeti kako se preferiraju svi oni iznosi nabave u potprojektima koji obavezuju na međunarodne natječaje, a koji opet uvjetuju ne znam uzimanje stranih roba, radova i usluga itd. priča za jednu drugu temu. Ono što je ovdje jasno da će se zajam i što je ključno da će se zajam isplatiti onoliko koliko ga zapravo adekvatno koriste onima kojima je namijenjen, dakle privatni subjekti, prvenstveno namijenjeni za poticanje izvoza. Na Vladi je da im ostvari istinski najbolje uvjete odnosno klimu za iskorištavanje tog zajma ili drugim riječima čini mi se da je najlakše dići kredit u ovoj priči i reći kako je dobar jer je adresiran subjektima koji su pokretači gospodarstva. Pitanje je kako će pokretači gospodarstva to iskoristiti? Radi se o tome da HBOR treba osigurati projekt kojem je cilj dati potporu očuvanju i rastu izvoza, pribavljanju srednjoročnog, dugoročnog obrtnog kapitala i investicijskog financiranja izvoznicima i poduzećima koji ostvaruju devizne prihode. U tu svrhu HBOR treba imati oformljenu jedinicu za provedbu projekata, operativne priručnike koje treba slijediti i podnositi međunarodnoj bransi dakle izjave o usklađenosti s financijskim propisima RH. Nadalje, treba odobriti komercijalne banke koje će sudjelovati u projektu prema kriterijima koji moraju sadržavati poštovanje važećih zakona o bankarstvu, poslovanje sukladno investicijskim kreditnim prilikama prihvatljivim za HBOR dakle i za samu Međunarodnu banku, uredno nezavisno revizorsko izvješće, adekvatne resurse u pogledu organizacije, kadra, upravljanja i sve ono što je važno, a posebno naglašavam primjenu odgovarajućih postupaka za ocjenu i praćenje potprojekata posebice u vidu pravila oko nabave i zaštite okoliša. Odabranim bankama će se pozajmiti određeni dio sredstava temeljem supsidijarnog ugovora koji će se s njom sklopiti koji će banke plasirati u daljnje podzajmove za korisnike u maksimalnom iznosu od 10 milijuna eura. Naravno, HBOR će pri tom voditi kontrolu da to bude sve prema zakonu odnosno ugovoru. Komercijalna banka koja će odabrati potprojekte koje smatra najboljima mora imati u vidu i uvjete zaštite okoliša i pravit provedbu i financijsko stanje potprojekata o čemu će izvještavati Banku za obnovu i razvoj. Podzajmovi se smiju izdavati samo privatnim poduzećima koji su izvoznici ili onima koji stvaraju devizne prihode i koji imaju zadovoljavajuću financijsku i organizacijsku strukturu i resurse odnosno financijsku stabilnost ili drugim riječima dovoljno gotovinskih sredstava tijekom razdoblja otplate podzajma. Iznimno je dobro što se velika pozornost obraća zaštiti okoliša. Naime, prilikom ocjenjivanja potprojekta komercijalne banke uz ocjenu njegove tehničke, ekonomsko-financijske i komercijalne održivosti mora se voditi računa o usklađenosti sa zahtjevima u vezi zaštite okoliša primjenjivim prema propisima RH i međunarodnim standardima ali i u skladu sa odredbama smjernica za borbu protiv korupcije posebice u vidu nabave roba, radova i usluga. Dakle govorimo o smjernicama Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Mislim da je prema iskustvu neopravdano često susretanje privatnih poduzetnika sa slabim informiranjem o prilikama koje imaju, bilo to krediti HBOR-a ili nešto slično kao i sa velikom birokracijom koju trebaju prožvakati da bi uopće bili u prilici tražiti neka sredstva, zašto je dobrim dijelom odgovoran i javni sektor. I to je nešto što se treba što prije ispraviti pa možda je ovo prilika da se to učini. Potrebno je bolje informirati potencijalne korisnike ovog zajma, olakšati im pristup imajući u vidu profesionalnost u ocjenjivanju njihovih projektnih prijedloga. To zahtjeva iznimnu stručnost ali i nepotkupljivost djelatnika koji to moraju obavljati. I za kraj, jedna napomena o potrebi ostvarivanja sinergije. Dakle vidljivo je da i strukturni fondovi i kohezijski fond načelno ipak će koristiti javnim investicijama pa je možda potrebno zaista ostvariti što veću sinergiju između ovakvih zajmova Investicijske banke na za privatni sektor odnosno izvlačenja sredstava iz spomenutih fondova. Drugim riječima potrebno je promišljati kako kombinirati sredstva iz oba izvora odnosno projekte, kako bi ih oba sektora što bolje koristila jer jedino to jamči opću korist RH. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Na redu je klub HNS-a i kolega Srđan Gjurković. **Gjurković, Uvažena potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Dakle klub HNS-a podržava Prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora o jamstvu RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za "Dodatno financiranje kreditno programa financiranja izvoza", naravno radi se o 50 milijuna eura. Treba podsjetiti da je EBRD Međunarodna Međunarodna banka za obnovu i razvoj već sa HBOR-om potpisala 2.rujna 2009.godine kreditnu liniju za financiranje izvoza koja je u tijeku od 100 milijuna eura i ovi ugovor i uvjeti koji se potpisuju sa EBRD-om su povoljniji u odnosu na tadašnji potpisani ugovor za financiranje kreditnih linija. Treba u svakom slučaju istaknuti da stanje zajmova Republike Hrvatske kao jamca ili zajmova koji su uz državno jamstvo u ovom trenutku su izuzetno veliki i EBRD je velik partner, možemo to slobodno reći, Republici Hrvatskoj. Ono šta se čak od 1994. financira od ove banke su počeli projekti od hitne obnove zdravstva, sektora cesta, razvoja tržišta kapitala, razvoja službi za potporu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, projektu tehničke pomoći, projektu hitne obnove prometa i razminiranja, projektu za obnovu i zaštitu obalnih šuma, prilagodbe financijskog sektora i poduzeća, projektu obnove istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, projektu osuvremenjivanja i restrukturiranja željeznica, projektu tehničke pomoći u svezi s institucijama i zakonskim promjenama s ciljem razvoja privatnog sektora, projektu zdravstvenog sektora, projektu olakšavanja trgovine i transporta u JI Europi, projektu tehničke pomoći u vezi sa stečajevima, strukturnim prilagodbama, projektu ulaganja u mirovinski su stav, projektu sređivanja zemljišnih knjiga i katastra, projektu zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području, projektima socijalnog i gospodarskog oporavka, projektima razvoja sustava socijalne skrbi, projektima tehnologijskog razvoja, programu zajma za prilagodbu, projektima razvoja sustava odgoja i obrazovanja, projektima pravne i institucionalne usklađenosti u području poljoprivrede s pravnom stečevine projektu unutarnjih voda, projektu modernizacije Porezne uprave, projektu unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu. Ovo u ime kluba HNS-a naglašavam samo da istaknemo koliko je odnos dosadašnji sa Međunarodnom bankom kao i ovaj ugovor o financiranju izvoza značajan i koliko je onaj udio koji Hrvatska ima kao dioničar i udjeličar u banci i iskorišten za potporu i za pomoć, kao i kreditiranje. Dakle dalje, dalje, zajmovi za razvojnu politiku u fiskalnom, socijalnom i financijskom sektoru, projektu potpore u pravosudnom sektoru, projekt integracije EU Natura 2000, zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka, projekt implementacije integralnog sustava zemljišne administracije, predujam za pripremu predloženog drugog projekta tehnološkog razvoja, projekti vodoopskrbe u Istri, projekti oporavka investicija, projekt investiranja u lokalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, projekt obnove riječkog prometnog pravca, projekt energetske učinkovitosti, projekt toplinarstva, projekt integracije trgovine i transporta, dodatni zajmovi za projekt obnove riječkog prometnog pravca kao i kreditni programi financiranja izvoza čiji je jedan od ovih kredita. Ukupno Ukupno 16 zajmova uz državno jamstvo za 6 projekata i programa, 480 milijuna eura i 81 milijun dolara, zajedno sa 35 javnih zajmova i jednim predujmom zajma sa 29 projekata i 5 programa ukupno 1 milijardu 418 milijuna eura i 567 milijuna dolara. Sveukupno u eurima, 2 milijarde 399 milijuna eura. Odnos Republike Hrvatske, Hrvatske banke za obnovu i razvoj i svih institucija, ministarstava, Hrvatskih voda, HEP-a, Hrvatskih cesta za Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj izuzetno je bitan, bitan je u onome segmentu jer su to krediti, zajmovi ili donacije po ipak izuzetno povoljnim uvjetima kao i u ovom slučaju počekom od 7 godina, otplatom od 29 godina, eurolibor sa minimalnom maržom, projekti koji osiguravaju dalje razvoj gospodarstva, razvoj infrastrukture i napredak Republike Hrvatske.

Uvažene dame i gospodo zastupnici, gospođo potpredsjednice. Ja ću počet s jednom pričom kad sam postao zastupnik, tamo u siječnju 2008. godine, kada je jedan sličan ugovor došao pred nas saborske zastupnike. Radilo se također o zajmu Svjetske banke i Europske banke za obnovu i razvoj, a bila je vezana za luku Ploče. Ugovor je potpisan negdje u 8. mjesecu 2007., negdje pred izbore i potrošen je u vrijeme tada predizborne tada predizborne kampanje, a mi zastupnici smo o njemu odlučivali negdje u 3. mjesecu 2008. godine. raspravljali smo o jednom kreditu koji je već odavno postao obaveza, a sredstva su bila da li utrošena direktno u luku Ploče te 2007. godine ili su poslužila za neke za neke druge stvari. Kolega je navodio tu niz projekata koji su financirani sredstvima Svjetske banke, pa i Europske banke za obnovu i razvoj. Većina tih projekata koji su trebali biti isfinancirani nije završena. Kolega iz HNS-a je spominjao i Slavoniju. Jedan od niza projekata se odnosio i na geodetsku izmjeru koja do dan danas nije završena. I niz drugih projekata koji dalje nisu završeni i koji i dalje traže financiranje i ne mogu se financirati direktno iz Državnog proračuna. Tako i ovaj, a ja se nadam da ti novci još nisu potrošeni i poslužili za zatvaranje proračunskih rupa ili punjenje državnog proračuna, da nisu još uvijek isplaćeni, da se čeka njihova isplata iako je ovaj predugovor, odnosno ugovor potpisan 29. listopada 2012. godine i nakon dva mjeseca vjerojatno usuglašavanja onoga što piše na engleskom i prijevoda na hrvatski koji nije moram reći verificiran moram reći verificiran i koji prije svega ne mora ni odgovarati onom originalnom duhu ugovora na engleskom jeziku. činjenica je da i ovo dovoljno govori da smo prije svega prisiljeni uzimati nova kreditna zaduženja. Ostaje nam se za nadat, znači ta kreditna zaduženja, jer ovdje se radi o 50 milijuna eura, podsjećam da je ukupni dug Republike Hrvatske negdje oko 46, u ovom trenutku bliži 50 milijardi eura, da su latinoameričke zemlje proglašavale i bankrote i stečaje, stvarale nove države kada su bili dužni negdje 70 do 80 ne milijardi eura nego milijardi dolara. U onom trenutku je to bio omjer negdje u korist tadašnjeg eura gotovo 50%. Tako da mi polako ulazeći u nova zaduženja postajemo zemlja koja očigledno i u bliskoj budućnosti neće moći vraćati svoje obaveze. I treba otvoreno reći građanima dužni smo ko' Grčka. Sve stvari koje se dešavaju u Grčkoj od pada BDP-a, od pada potrošnje na malo, od povećanja nezaposlenosti, od daljnjeg siromašenja stanovništva, od uvođenja novih nameta, novih restrikcija vrlo podsjeća na sve događaje i na ovo što se u ovom trenutku dešava u Hrvatskoj. To je mislim poznato i onima koji se bave, usko bave državnom ekonomijom zar ne gospodine Lalovac, da vrlo brzo i vrlo učinkovito krećemo putem Grčke ili putem prije nekoliko desetaka godina Brazila i Argentine. Obzirom da je ugovor potpisan i obzirom da u ovom trenutku smo svjesni toga da nema nikakvih mogućnosti u punjenju državnog proračuna i očigledno da moramo poticati i funkciju izvoza, poticati razvoj gospodarstva, a moram reći da sama kamata od šestomjesečnog euribora uvećana za fiksnu kamatnu maržu nije mala kamata, da je to izuzetno velika kamata bez obzira na rok otplate od 28 i pol godina. Dakle, taj kredit će vraćati ja u ovom trenutku obzirom da ovdje ima i starijih zastupnika vjerojatno i unuci njihovih unuka ili unuci njihove djece. Ali za 30 godina ovo će u svakom slučaju kroz punjenje državnog proračuna, a nadam se da će ostati u Hrvatskoj s ovim uvjetima, da će imati radno mjesto u Hrvatskoj, da će imati i plaću dostojnu života i kako je zapisano u Ustavu vjerojatno vraćat moja kćerka i sin. Dakle, naša preporuka je što manje kredita bez obzira kakve su kamate, a što više vlastite aktivnosti, što više dobrih zakona. I ponovit ću da Hrvatsku ne može pokrenuti samo Markov trg i Banski dvori, nego Hrvatska se pokreće odozdo iz lokalne i regionalne samouprave, pa je onda i decentralizirajmo pa ćemo imati manje manje ovakvih i sličnih kredita bez obzira na namjenu. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Replika Branko Bačić. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovani kolega Vinkoviću u svom ste uvodu rekli kako ste 2008. godine kada ste postali zastupnik u ovom Domu jedna od prvih točaka bila je slična ovoj današnj9oj, a to je zajam Međunarodne banke, odnosno Svjetske banke i Europske banke za obnovu i razvoj za kreditiranje izgradnje luke Ploče i da je Vlada taj kredit potpisala pred izbore 2007. godine, vjerojatno dio sredstava uložila u nekakvu kampanju, a da je taj kredit potrošen i danas ga plaćamo. E pa radi točne informacije taj je zakon kako ste rekli točno potpisan 2007. godine za integraciju trgovine i transporta u luci Ploče. Točno je da ga je Sabor ratificirao 2008. Ali je realizacija tog kredita za izgradnju kontejnerskog terminala započela tek krajem 2008. godine i završila 2011. godine. A drugi dio kredita, kudikamo veći koji se odnosi na izgradnju terminala za rasute terete započeo je prije par mjeseci, dakle negdje krajem travnja ove godine i tek će biti dovršen 2014. godine s obzirom na obim sredstava koji se moraju izvoditi u Luci Ploče i koji će kredit itekako pripomoći razvoju ne samo Luke Ploče, ne samo Neretvanske doline nego cijelog juga Hrvatske jer će osnažiti poziciju Luke Ploče u odnosu na na VC Koridor koji kao što vam je poznato počinje u Budimpešti, a završava u Luci Ploče. Prema tome, taj kredit je bio namjenski, bio je poticajan. Omogućit će gospodarski razvoj Luke Ploče, a s druge strane osnažit će u prometnom smislu

A tek prije nekoliko mjeseci, dakle 2012. se počeo koristiti taj kredit. Znači, vjerojatno nije to bilo, ma znam ja što je bilo, mislim nećemo sada. To su možda stvari za neke druge institucije ne za Hrvatski sabor. Ali, tek 2012. se počeo koristiti ovaj drugi dio kredita a čitavo vrijeme smo imali da tako kažem deficit u državnom proračunu. Jedino ako niste oročili sredstva u nekoj drugoj banci. S druge strane tu se postavlja jedno pitanje što bi se desilo, npr. Linić je ovo potpisao ministar financija tada je to ne znam koji ministar ili premijer potpisali 2007. godine što bi se desilo da ovaj Sabor danas izglasa ili u petak kad se stvore uvjeti jel', kad nas bude bilo malo više u Saboru, i kaže mi ne prihvaćamo ovaj ugovor. Tko bi onda odgovarao? Dakle, Vlada je u ovom trenutku ili ministar financija uzeo na sebe jednu veliku odgovornost u dobroj vjeri da će uspjeti nagovoriti sve zastupnike da u petak dignu ruku. A ja tvrdim da je kredit već stigao u državni proračun i da se već troši. Jer što bi neka banka čekala dva mjeseca, kao što nije ni tada čekala 3. mjesec 2008. da isporuči, odnosno transferira to se ne odnosi na uhićenje generala, ovdje se govori o transferiranju sredstava u državni proračun. Dakle, ja postavljam odgovorno pitanje evo i zamjeniku ministra tko je dao ovlast ministru da prije Sabora potpiše ovakav ugovor? To je ključno pitanje. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Završna riječ predlagatelja, zamjenik ministra financija Boris Lalovac. potpredsjednice. Evo mislio sam da će i ovaj zakon koji je mislim poticajan da neće stvoriti raspravu u ovome obliku, ali evo vrlo kratko. kao što znate Hrvatska je članica međunarodnih financijskih organizacija i ne samo što smo članica međunarodnih financijskih organizacija nego smo dioničari i udjelničari i postoji cjelokupni niz znači tih međunarodnih ugovora koji zapravo definiraju tehniku realizacija ovakvih kredita. Tako da ovo nije ništa nešto izvan zakonskih ovlasti. Ono što je ovdje bitno reći, ne bih se htio što htio što je rekao kolega Vinković da idemo putem Grčke ne bih se i ne daj Bože da krenemo tim putem. Ipak Grčka je u puno težim strukturnim problemima i sad isto ima vrlo visok iznos i javnog duga preko 150%, mi smo na neću reći na 50% ali postoje velike razlike i mi svi radimo zapravo da do toga ne dođe. Međutim, ovdje što je bitno reći zašto nam je važan ovaj kredit, kao što možda znate 2008. kada je nastala financijska kriza i bila je kriza u bankarstvu. znate da je vrlo teško bilo poslije toga dobiti ijedan kredit za poduzetnika. I to se ajmo reći nastavilo i prošle godine kada je EU donijela određenu regulativu vezano za adekvatnost kapitala banaka. Pa ste imali jednostavno povlačenje kapitala iz Hrvatske i jednostavno su se sve banke upravo da bi zadovoljile regulativu adekvatnosti kapitala povukle u sebe i jednostavno nisu nisu plasirali kredite na tržištu jednostavno. I to je jedan od uzroka pada gospodarskih aktivnosti budući da su izvori financiranja prema tim poduzetnicima bili oskudniji, odnosno nisu mogli doći do kapitala iako su imali projekte. iako su imali projekte. I to je bio jedan također jedan od većih problema. Ali upravo zato što im je EU rekla morate napraviti tu adekvatnost kapitala, dakle ako bi se dogodila bankarska kriza ponovno neće građani plaćati u tom dijelu. Smatramo da ovaj kredit upravo suprotno, znači daje se mogućnost poduzetnicima da se, neću reći da ne moraju na komercijalnom dijelu tržišta tražiti skupe i vrlo teško i oskudno dobivene kredite nego da mogu zapravo dobivati kredite koji su investicijski koji su razvojni, kojima omogućavaju ulaganje u projekte. Ovo su projekti i izvozni krediti. Ja bih više volio da u našem bankarskom sustavu ima više takvih kredita. A znate kakvih naših kredita imate u bankarskom sustavu? Potrošačkih Potrošačkih kredita. Imate kredit za auto, imate kredit za perilicu, imate ovo, imate ono. Imate jako puno kredita koji su potrošački međutim ovo su investicijski krediti i ovakvi krediti fale hrvatskim poduzetnicima. Ovdje ste imali i bilo je razgovora kada govorimo o našim poduzetnicima kad je trebalo izaći na izvozna tržišta i znate koji im je problem na izvoznim tržištima ne može ih banka pratiti da realiziraju dugoročne investicije pogotovo naše građevinske firme kad idu vani teško dobivaju kredite. I zato kažemo trebamo sve napraviti da našim kompanijama u RH damo poticaj za izvozne kredite da idu vani na tržište. I ovo je jedan od takvih kredita. htio bih da dobijete, da je ovo zapravo u tom smjeru okrenut kredit kada je teško doći do sredstava kada se banke povlače, kada su i kamate veće, smatramo da ovaj kredit će biti poticajan. Vezano za jamstvo ja ne znam dosada RH da li je ijedno jamstvo to aktivirala evo može bili su ovdje i bivši ministri financija da li je bilo aktiviranih jamstava od strane međunarodnih financijskih organizacija vezano za ove kredite, a svi ti krediti bili su infrastrukturni i razvojni. Tako da ne bi trebalo brkati taj dio aktiviranih jamstava i davanja jamstava gdje se traži od ovog Visokog doma da potvrdi suglasnost za jamstvo, ali treba gledati realnost znači da se nije došlo do aktiviranja takvih sredstava i da su ova sredstva pokrivena i kolateralno kroz sami proces odobravanja tih kredita. imamo jednu dobru praksu kroz HBOR i rekli smo treba jačati HBOR, vidjeli ste i u proračunu, treba jačati dodatna sredstva i kada su se banke povukle da damo izvoznicima da damo našim poduzetnicima i da damo uz povoljnije uvjete ako su se komercijalne banke povukle u sebe povukle u sebe vezano za ovaj dio krize. Zato molim da i sagledavate ovaj zakon u tom kontekstu. Uvaženi zamjeniče, niste vi meni odgovorili na nijedno pitanje. Namjera ovog zakona je pozitivna da se mi razumijemo. I kamo sreće pa da nijedna obitelj ne mora uzimati kredit osim ako su kamate uzimanja jedinstvene onim ili manje od kamata na oročenu štednju. Ja sam postavio pitanje što će se desiti ako u petak Sabor ne izglasa ovo? Dakle postoji odgovornost Sabora i odgovornost nas zastupnika, moramo izglasati ovaj zakon i tek onda će ovo biti pravovaljani ugovor. Dakle netko je potpisao ugovor o zajmu prije odluke Hrvatskog sabora, to je jedno. Jel vas ovo podsjeća na nešto? Potrošnja na malo pala čak 7,3%, igranjem tečajem može nam samo štetiti, Svjetska banka traži veću učinkovitost rada, poljoprivreda više socijalna nego razvojna, vladin plan smanjenje i koeficijenata i plaća, ubrzanje pada, ne pomaže ni turizam. E to je vidite Hrvatska=Grčka,da ne spominjem onaj unutarnji i vanjski dug. Neću spominjati unutarnje i vanjske neprijatelje jer je to stvar prošlosti ali je očigledno da ne idemo dobrim putem. Idemo u sve veće i veće zaduženje, bruto nacionalni dohodak pada, stvaramo centraliziranu državu, isisavamo sve od građana, uvodimo namete. Ako gledate ovu seriju Sulejman on je imao 10% poreza, mi imamo samo 1,25% da ne spominjem ostale poreze, ne može ih nabrojiti običan građanin. To treba biti pitanje ono za milijun kuna u kvizu Milijunaš. Koliko Hrvatska ima poreza i koliko je ukupno opterećenje građana? To neće ni onaj mali indijac odgovoriti. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno.